Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Zamjenik ministra financija, uvaženi Boris Lalovac. **Lalovac, Boris** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Pred vama se nalazi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu i to se većinom zakon usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske u području obveznih osiguranja u prometu sa Direktivom Direktivom 103 iz 2009. godine Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. godine. Ja bih samo kratko koje su najvažnije novine ovoga zakona u odnosu na postojeći, je da se povećava osigurana svota u ugovorima o osiguranju od automobilske odgovornosti. Znači u slučaju štete zbog smrti, ozljeda i oštećenja zdravlja najniža osigurana svota je sada 42,7 milijuna kuna, do sada je 6,5 milijuna kuna po štetnom događaju bez obzira na broj oštećenika, a za slučaj uništenja ili oštećenja stvari je 8,5 milijuna kuna, do sada je bilo 1,5 milijuna kuna po štetnom događaju bez obzira na broj oštećenika. Ovdje je bitno reći da je ovako zapravo ispregovarano i ovdje su vrlo male mogućnosti bile neprimjene ovako visokih iznosa. Također minimalno osigurana svota usklađivat će se sa europskim indeksom potrošačkih cijena. Ono što je dalje bitno je da se vezano za produljenje roka za rješavanje odštetnih zahtjeva i za materijalnu i za nematerijalnu štetu rok rješavanja je 60 dana. Bitno je ovdje reći da direktiva dopušta rok od 90 dana. Mi smo odabrali za 60 dana jer iako do danas je bilo da je rok bio negdje oko 30-ak dana prema nekoj situaciji na tržištu ipak nije se izvršavalo u tome roku. I zajedno sa HANFA-om i sa zapravo osiguravateljima se zapravo probalo dogovoriti onaj rok koji je zapravo trebao biti najkraći za efikasno rješavanje odštetnih zahtjeva. Također su unesene odredbe o osiguranju za osigurane osobe da gubi pravo iz osiguranja ako je šteta nastala kaznenim djelom obijesne vožnje u cestovnom prometu za koje je donesena pravomoćna sudska presuda. Također su unesene odredbe vezano za nadzorne mjere koje može izreći nadzorno tijelo, odnosno HANFA društvima za osiguranje primjerice da idu sada i opomene i rješenje za otklanjanje utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti, onda oduzimanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave. razrađene su više mjera kod pitanja nadzora. Također, bitno je da je društvo za osiguranje i dalje dužno sustavno obavještavati HANFA-u o uvjetima osiguranja, najkasnije 60 dana prije njihove primjene, dok je za cjenike premija tehničke podloge i ostale elemente koji su korišteni za izračun premije osiguranja sukladno direktivi više ne vrijedi sustavno obavještavanje nego na zahtjev HANFA-e. Također, ovdje je usklađenje s odredbama Zakona koji uređuje obvezno zdravstveno osiguranje glede naknade štete koju je društvo za osiguranje obvezno nadoknaditi Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje glede plaćanja predujma u visini od 4% naplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Ovdje je bitno reći da se ovaj dio usklađuje sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju gdje je tamo već taj iznos od 4%, prije je bio 7%, koji je zapravo osporen. Pa se zapravo sada samo usklađuje na onaj dio postotka, znači manji teret osiguravateljima na neku realnu razinu od 4% je spuštena. Evo, zahvaljujem. Zahvaljujem zamjeniku ministra financija. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. S obzirom da se nije nitko prijavio zaključujem raspravu. Sad ćemo napraviti kratku stanku, ali ne dulju od 15 minuta, jer očekujemo predstavnike predlagatelja za točke 15., 16. i 17. To je Konačni prijedlog Zakona o građevnim proizvodima, pa Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Strategije prostornog uređenja RH. Znači nastavljamo u 14,30. Hvala vam.